Zahvaljujem se, predsedavajući.Ja sam se u stvari javila da odgovorim na ono što je gospodin Šešelj izneo, pa ću se potruditi da se osvrnem na dosta toga što je rekao.Prvo, dragi kolega, meni je žao što vi osporavate to što mi kao narodni poslanici podnosimo predloge zakona. Ja sam na početku svog izlaganja rekla da je meni drago da je Vlada uopšte prihvatila jednu ovakvu našu inicijativu i smatram da je to pre svega velika čast za nas, a danas ovde nije niko iz ministarstva, jer, po Poslovniku, nemaju prava da budu tu, jer ja kao ovlašćeni predlagač zakona imam pravo da govorim i nadam se da uspevam da odgovorim na sva pitanja koja se tiču predloga za izmenu i dopunu zakona koji su danas pred nama, tako da, po Poslovniku, ne znam zašto bi bilo kod od članova Vlade, odnosno od ljudi iz ministarstva danas i bio ovde?Kažete, nema suštinskih izmena, pa ako smatrate da to što ove izmene koje su predložene, koje sam predložila u tekstu za izmenu i dopunu Zakona o upisu u Katastar, neće pomoći građanima da ubrzaju neke svoje poslove sa kojima se svakodnevno susreću, ako neće neke procedure ubrzati, pa ja ne znam šta vi onda smatrate kao suštinsku izmenu?Kasnije ste u svom izlaganju rekli da katastar ima mnogo problema. Pa, da, zato ih i rešavamo na ovakav način i to korak po korak. Suštinski ih rešavamo. Rekli ste da ima problema. Znači, da ne radimo ništa, ti problemi bi ostali. Znači, rešavamo ih.Izneli ste stav da je direktor katastra učestvovao u nekim kriminalnim radnjama. Ja to prvi put čujem. Eto, pozivam vas, ako ste stvarno to čuli, izvolite pa prijavite ga. Nemojte čoveka koji zaista svakodnevno radi svoj posao na način kako radi da iznosite takve optužbe, a da pri tome imate informaciju „da, rekao mi jedan čovek“. Izvolite, prijavite.Pa, pozovite Arsića onda da vam pomogne u tome. Prijavite, nemojte da iznosite takve stvari za govornicom, jer prosto mislim da takve stvari zaista ne idu u prilog nikome.Što se tiče toga da, rekli ste, mi u ovom Predlogu zakona smo usaglasili ovaj zakon sa Zakonom o ozakonjenju i rekli smo da elaborat jeste sastavni deo rešenja o ozakonjenju i mora se priložiti. Pa, da li vi mislite da ostala rešenja vi donesete u Katastar i kažete – dobar dan, ja sam došao, uknjižite me. Ne, naravno da se sve ostalo proverava. Zašto sad mislite da ovde treba napraviti izuzetak? Naravno da ono što smo mi ovde kao Skupština izglasali jednostavno stavili da predstavlja sastavni deo rešenja moramo priložiti onog trenutka kada se ta stvar i i bude uknjižila.Opet mogu da ponovim da ste izneli određene sumnje u to da se negde može za novac nešto rešiti, pa vas ja opet pozivam prijavite. To će ići u prilog i vama i nama, da rešimo odmah takve slučajeve. Ako znate gde su ta mesta gde se takve stvari završavaju, dajte da ih rešavamo. Mi idemo u korak ka tome da jednog dana ne vidimo nikog na šalteru, da katastar ne postoji kao služba, da ćemo sve završiti od kuće, sa računara, da ne vidimo nikoga kome predajemo zahtev i ko nam izdaje rešenje, ali moramo ići korak po korak. Zato nas nemojte saplitati nego, ako imate primedbe, dajte kroz amandmane da ih rešavamo, a ne na ovakav način da govorite, što ne stoji zaista. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Izvolite. **Aleksandar Šešelj** Uvažena gospođo Rakić, niko vama ne spori mogućnost da vi bilo šta predlažete. Ukoliko imate prava predviđena Poslovnikom, naravno da treba da ih upražnjavate. I, šta je tu problem? Problem je nešto u Srbiji od 2000. godine, a to je pokazala i vaša malopređašnja rečenica, a to je vaše stanje svesti, kada vi kažete – velika mi je čast da je Vlada ovo prihvatila. U hijerarhiji državnih vlasti Narodna skupština je nadređena Vladi i ne može da bude narodni poslanik zadovoljan što je neko iz Vlade njemu pokazao milost tako što se njegov predlog zakona ili izmena zakona našao na dnevnom redu. To je jedna situacija koja nije

za novi zakon o izvršnom postupku i obezbeđenju za koji su za manje dva meseca prikupili više od 100 hiljada potpisa građana Srbije? Zašto je to bolje i važnije što ste vi uradili u odnosu na ono što smo uradili mi?Ja mi?Ja se slažem da se ovde procedure i dobri običaji, što se tiče parlamentarne prakse, ne poštuju. Ja znam da bi bilo mnogo bolje možda da smo mi sa našim predlogom zakona i tim potpisima otišli kod Gordane Čomić, pa da ona to predloži, pa da se to možda i nađe na dnevnom redu, ali hoću da ukažem na jednu nenormalnu situaciju. Što se tiče direktora katastra, ja sam samo ponavljao ono što su vaše kolege iz poslaničke grupe govorile. Niti sam ja to optuživao, niti ja znam nešto o tome. Ja mogu da verujem ili ne verujem kada neko iz vašeg poslaničkog kluba tako nešto kaže, pa me samo zanima, ukoliko je neko to ranije govorio, prošlo je godinu dana, šta se to tačno promenilo, pa situacija više nije takva?Dakle, ovde je princip u pitanju što se tiče predlaganja zakona. Izuzetak je, a to nije normalno, da narodni poslanik nešto predloži, pa da se to nađe na dnevnom redu, a obično je, to jest redovno stanje jeste kada vladajuća većina, podređena Vladi Republike Srbije i ministarstvima, sprovodi sve kao protočni bojler ono što iz ministarstva dođe. **Veroljub Arsić** Reč ima predlagač narodni poslanik Katarina Rakić. Zahvaljujem se, gospodine Arsiću.Dragi kolega, vi znate kako se zakoni stavljaju na dnevni red. Nije potrebno da vi prikupljate potpise građana, potrebno je da imate 126 glasova u parlamentu da bi određeni zakon stavili stavili na dnevni red, a to se dobija, dragi kolega, na izborima.Ja ne znam zašto vi sada nama govorite o tome da, ukoliko to niste dobili ovde u sali, govorite da to nešto nije legitimno? Ne, 126 glasova vam je potrebno za stavljanje zakona na dnevni red. Tačka. Ja ne znam zašto poredite to sa zakonom Gordane Čomić koji ima totalno drugi smisao. Znači, vi sada možete reći za bilo koji zakon koji je podnet, a nije stavljen na dnevni red. Konkretno, za to što ste vi podneli, opet kažem, potrebna je većina od 126, pa izvolite, stavite.Zašto je vama sporno to što ja kažem da mi je čast

koji donosi reforme, u prethodnih sedam i po, osam godina i stalno ću to ponavljati i nije me sramota. Ne znam zašto je to vama sporno? Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Izvolite. **Aleksandar Šešelj** Ja sam primetio da se vi malo srdite, koleginice. Meni je jako žao zbog toga.Opet kažem, podržavam to što ste vi nastupili tako i na taj način to predložili i što danas nastupate. To mislim da je normalno. Molim vas odgovorite mi na pitanje, ukoliko ste rekli, pošto 100.000 ljudi koje je potpisalo naš predlog o ukidanju izvršitelja, apsolutno nema nikakve veze, dok mi nemamo 126 glasova, tj. poslanika u parlamentu. Molim vas odgovorite mi koliko poslanika u parlamentu ima Gordana Čomić i koliko je ona osvojila na izborima? Imajući u vidu da ste vi vrlo lako i vrlo pohvalno se o njoj izjašnjavali, ne kažem vi konkretno, nego vaše kolege. Čak je ovde i okupljala, između ostalih, sve viđenije poslanike SNS ženskog pola, između ostalog i gospođu Maju Gojković, predsednika Narodne skupštine. Ona je koordinirala tom sednicom.Dakle, to je realnost.Samo kažem, ukazujem na nepravdu, ukazujem na vašu neprincipijelnost. To kakav je ovaj ili onaj zakon i čime se bavi, mislim da takođe nema veze ukoliko je procedura parlamentarna poštovana. Možda je trebalo da mi prvo bojkotujemo Narodnu skupštinu, pa da krenemo da provaljujemo u Narodnu skupštinu u neko doba noći ili u Radio televiziju Srbije ili bilo šta drugo, pa da se onda posle nekoliko meseci opet ovde pojavimo, možda bi ste se tada i o nama pohvalno izražavali.Mislim da treba prvo da sagledate malo širu sliku svega toga, a ne automatski da odbijate nešto što se vama ne sviđa ili što nije na vašoj ideološkoj liniji, kao što je naš predlog sa više od 100.000 građana za ukidanje izvršitelja, kao što je na vašoj ideološkoj liniji ono što ste prihvatili, što je predložila Gordana Čomić. **Veroljub Arsić** Reč ima predlagač, narodni poslanik Katarina Zahvaljujem se, gospodine Arsiću.Sada ovde možda dolazimo do suštine jedne druge stvari. Ja ne znam da li u stvari sada ovde treba da govorimo o tome ko je podneo zakon, nego šta je suština tog zakona.Srpska napredna stranka je prihvatila predlog koji je gospođa Čomić podnela, a to je da se u parlamentu nađe 40% žena. Sada ja ne znam da li je to u stvari suštinski problem o kome hoćemo da razgovaramo? Ne znam, to danas nije tema dnevnog reda, ali ja lično sam bila za to.Sad ako ćemo o tome diskutovati, eto, vraćamo se samo na sednicu koja se održala pre deset dana i mislim da zaista nije korektno. Danas je na dnevnom redu nešto drugo i molim vas da se vratimo na to. Opet, vama želim da ponovim ukoliko neki vaš zakonski predlog bude korektan, ja nemam ništa protiv toga da glasamo. Opet vam kažem, za tako nešto je potrebno 126 glasova od strane poslanika. Hvala.

126 poslanika koji su potrebni da bi se tako nešto našlo. Ovde imamo, ja ću da pročitam, dakle: „Pravo predlaganja zakona i drugih opštih akata, član 150. Poslovnika, imaju svaki narodni poslanik, Vlada, skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30 hiljada to apsolutno nema veze što je 100 hiljada nekih ljudi izrazilo svoje mišljenje. Vi ne morate to da prihvatite, ali bi bilo normalno to da ih uvažite i o tome raspravljate. Na kraju, možda glasate protiv, a ne da govorite ovde o 126 potrebnih poslanika da to glasaju. Nemojte da mi pričate da su i Nenad Čanak i još dva poslanika iz LSV ili koliko je već ljudi u toj poslaničkoj grupi, mislim da ih nema ni deset, ceo dan ste raspravljali o tim njihovim predlozima zato što je to vama u tom momentu politički odgovaralo. Nije bilo suštinske rasprave, ali odgovaralo je da se busate u patriotske grudi tada, kao i ovo što ste hteli kada ste podržali Gordanu Čomić, kao grom iz vedra neba kada se pojavila u Narodnoj skupštini. Niste tada rekli koliko imate vi poslanika, iako je vaše rešenje fantastično.Ja ne tražim da vi to glasate, tj. da za to glasate ili da to usvojite, ali uvažite neke ljude koji su vrlo jasno iskazali svoj stav o jednoj od najvažnijih tema, mnogo važnijoj nego što smo imali u Narodnoj skupštini u poslednjih pola godine. To je predlog za ukidanje javnih izvršitelja. To je nešto što izaziva veliki gnev kod svih građana Srbije i vaših ljudi koji za vas glasaju i koji glasaju za neke druge političke stranke. Apsolutno su svi ujedinjeni u svom stavu da je to nešto što nije Srbiji potrebno.Tako da, molim vas, vodite računa samo pre nego što počnete bilo šta da prebacujete drugim narodnim poslanicima o principijelnosti i da treba da bude valjda za svakog poslanika isto pravilo. Pošto se više niko ne javlja od predstavnika poslaničkih grupa, odnosno predsednika, nastavljamo sa redosledom narodnih poslanika prema prijavama za reč.Dajem reč narodnom poslaniku Jahji Fehratović. Izvolite. Zahvaljujem.Svaki predlog zakona koji ide na to da olakša građanima Republike Srbije je izuzetno važan, izuzetno kvalitetan i svakako da će imati podršku poslanika stranke „Pravde i pomirenja“.Problemi koji se javljaju u Katastru su zaista veliki i od toga što smo danas u nekoliko navrata čuli kada je u pitanju rad katastara, o sporosti izdavanja dozvola, rešenja, a naročito kada su u pitanju, recimo, situacije kada za jednu parcelu imamo više vlasnika i tada se prosto mora čekati ukoliko je podneto jedno rešenje za potvrdu, pa ukoliko vi podnesete drugo kao drugi suvlasnik, onda morate enormno čekati.To je nešto što bi trebali i što se ovim predlozima i te kako uprošćava, ide na ruku građanima.Međutim, naša iskustva sa terena govore da vrlo često u katastrima imamo zaista i određene poluge kriminalnih delova koji ne rade u onom smislu u kom bi trebali raditi.Ja ću podsetiti na 2017. godinu, na akciju koju je stranka „Pravde i pomirenja“ pokrenula kada su u pitanju kladionice i kockarnice, njihova udaljenost od obrazovnih institucija, da smo tada peticiju podneli ministarstvu i da je Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava odgovorila krajem 2017. godine da je u Katastru u Novom Pazaru utvrđeno da su falsifikovana merenja udaljenosti kladionica i kockarnica od obrazovne institucije, da su podnete krivične prijave protiv određenih radnika iz Katastra, kao i protiv vlasnika jedne privatne geodetske agencije.Naravno, ni dan-danas nemamo epilog sudski tih krivičnih prijava. Imali smo da je zabranjen rad određenom broju kladionica i da je u stvari dokaz tome da nisu baš svugde u svakom smislu čista posla kada je u pitanju rad katastara, odnosno pojedinih delova ili pojedinih ljudi koji imaju ovlasti, ovako vrlo važnim segmentima uređenja naše zajednice, a imajući u vidu pošast kladionica i kockarnica i napast na celokupno naše društvo i ovaj deo njihovog angažmana je izuzetno važan.Tu bi se zaista takođe trebalo posebno voditi računa o nekim unutrašnjim kontrolama. Ne moraju uvek samo građani i strane podnositi inicijative da se isproverava kada je očigledno kao što je to bilo u ovom slučaju. Mi smo sigurni da i dan-danas sada kada bi se uputile opet te unutrašnje kontrole, da imamo na terenu ne samo u Sandžaku i u Novom Pazaru, već i u drugim gradovima, da ima takvih izdavanja falsifikovanih rešenja, jer prosto golim okom se vidi da su određene kladionice i kockarnice na bližoj udaljenosti od propisane od obrazovnih institucija, posebno od škola, osnovnih i srednjih škola, vrtića, visokoobrazovanih institucija.Naravno, sa druge strane, mi imamo, takođe, velike probleme kada je u pitanju katastar, recimo u Tutinu, u Sjenici, a posebno u Tutinu, gde se dešavalo da se određene parcele po nekoliko puta preprodaju i da se uknjižavaju na više imena, posebno one koje su izuzimane iz javnog vlasništva, opštinskog, itd. To su radili nonšalantno određeni upošljenici iz katastarskih uprava i to je nešto što bi, u svakom slučaju,

unutar sistema, naročito katastarskih delova ili organizacija, oštećuju građani i da vi dođete, recimo, regularno se prijavite na neki tender, kupili ste određenu parcelu, međutim, kad dođete da uknjižite, vidite da je ona već prodata nekom drugom i da je uknjižena na nekog drugog. Posebno, recimo, s područja Pešter, u opštinskim upravama Tutin i Sjenica, mnogo puta smo imali

njihovih stanova ili poslovnih objekata u kojima žive, tu je ta procedura izuzetno troma, izuzetno spora i vrlo često se nailazi na određene probleme koji su su uglavnom rešivi, ukoliko bi se izvršila modernizacija katastarskih organizacija i ukoliko bi se pojačala kontrola ljudi koji su zaduženi za te poslove i ukoliko bi se, eventualno, kada se uvidi konkretno stanje, pojačale te organizacije sa dodatnim brojem kvalitetnijih i kvalifikovanih ljudi. Hvala. ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. (Nije tu.)Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.

Poslanici koji ne znaju, da ih upoznam.U Strazburu će se voditi spor zbog nelegalne privatizacije zadružne imovine, gde se radi o oko 200 hiljada hektara. Ukoliko u Strazburu odluče da je privatizacija zadruga bila nelegalna, u toj situaciji rizikujemo da 200 hiljada hektara neko preračuna u dve milijarde evra. A prihodi od cele privatizacije poljoprivrednog zemljišta za vreme vlasti ovih nesrećnika su ukupno bili 50 miliona evra. Dakle, sa svim preduzećima, ukupno je privatizovano 153 privatnih preduzeća po ceni od 1,8 miliona evra po komadu.Najveći kombinati, radi se o njih 63, sa 300 hiljada hektara prodati su sa svim objektima za 50 miliona evra. Pri tome, da je bilo ovakvog katastra, da nije bilo zemljišnih knjiga u sudu, da sud nije saučestvovao u organizovanom kriminalu, da i posle te iste sudije bile po žutim merilima 2008. i 2009. godine, čuvenom reformom ili deformom pravosuđa uvršteni po meni u rezervni sastav Demokratske stranke, da nije bilo tih sudova, ovakve nepravedne privatizacije, pre svega zadružne imovine, ne bi bilo.Dakle, privatizacijom je dozvoljeno da se privatizuje društveni kapital, ali igrom po sudovima su zadružni kapital tretirali ne kao zadružni već kao društveni i dozvolili su takvu vrstu privatizacije.Da li će naša zemlja platiti još jednom ceh ovako nelegalnoj privatizaciji, odlučiće verovatno sud u Strazburu, a definitivno smo na nekoliko stotina hiljada hektara u vrednosti od pet-šest milijardi izgubili najmanje četiri milijarde prihoda u privatizaciji. Da nam je taj prihod sada ovde, da nam je to zemljište ovde, ja pitam šta bi sadašnja vlast sve uradila sa tim novcem?Katastar je bitan zbog Crne Gore. Hajde da se pitamo, gospodine Martinoviću, kolika je važnost katastra na primeru Crne Gore, gde Milo Đukanović pokušava da uknjiži Svetog Savu, Nemanju, Nemanjiće, da pokušava da uknjiži Njegoša i da malo parafraziram, kralja Nikolu i knjaza Nikolu, prethodno kaže - onamo-namo, za brda ona govore da je Njegošev grob, a nas namo, za brda ona, Njegušev Srbin postade rob. Eto, i moj pesnički doprinos.Ali, Milo Đukanović se poziva, a i Čedomir Jovanović, na ništavost Podgoričke skupštine. Sad ja pitam crnogorski katastar, ako je to tačno, ako je odluka Podgoričke skupštine ništavna, ako je Srbija bila okupator, onda hajde da se vratimo u Crnoj Gori na katastarsko stanje, jel tako, gospodine Martinoviću, pre 1918. godine, odnosno 1914. ili 1916. godine, kada su kapitulirali, pa smo mi morali srpskom vojskom da ih oslobađamo, da jurimo Austrougare po primorju, Crnoj Gori, u Dalmaciji itd. Hajde da se vratimo onda na stanje pre Podgoričke skupštine iz 1914. godine. Dakle, da se

onda da vidimo koliko je Crna Gora imala obale bez Podgoričke skupštine. Podgorička skupština je donosila odluku za tadašnju teritoriju Crne Gore i ukoliko je ta odluka ništavna, odnosila se na teritoriju Crne Gore. Obala je bila od Ulcinja do Sutomora. Znači, Budva, primorje, Boka Kotorska, nije pripadala Crnoj Gori do 1918. godine, nije pripadala do 1965. kada su komunisti preraspodelom teritorije koju je osvojila srpska vojska to dodelili Crnoj Gori.Ako je srpska vojska bila okupatorska, onda njihov katastar ne može da uknjiži ono što je pripadalo, što je pripadalo, što su dobili zahvaljujući navodnoj okupaciji srpske vojske. Boka Kotorska i primorje, evo, gospodin Martinović, on će to svakako bolje znati od mene, je donela odluku novembra 1918. godine da se pripoji ne Crnoj Gori, ona je donela odluku da se pripoji Srbiji. Znači, donela je odluku, onakvu istu kakvu je doneo Srem, u Rumi, donela je onakvu istu odluku kakvu je donela Velika skupština za Banat, Bačku i Baranju. Baranju. To su istovetne odluke gde se ne pripajaju ni Crnoj Gori, ni Državi Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu, nego se direktno pripajaju Srbiji.Pa, gospodine Đukanoviću, izvoli, ako hoćeš takvu vrstu katastra, hajde mi to lepo da vidimo zašto si, recimo, podelio Sandžak. Hajde da vidimo i zašto ti sad hoćeš da zadržiš u svom katastru teritoriju koju je srpska vojska osvojila, a voljom Bokokotorske i primorskih organizacija i naroda, na velikim skupštinama i nacionalnim većima to je pripojeno Republici Srbiji. Pa, hajde malo da razgovaramo i o tome, a ne samo o tome kako ćeš da pokradeš crkvenu imovinu Srpske pravoslavne crkve, koja se tog decembra 1918. godine pripojila Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Beogradu i rekla da je ona Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i da se pripaja Patrijaršiji u Beogradu. Hvala.

To su izmene i dopune Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.Značaj katastra je za svaku uređenu državu veliki, jer se tu vidi upravo odnos prema nepokretnostima, odnosno prema imovini, kako privatnoj, tako i javnoj. Ono što je upisano u katastar, kao svojina, potpuno je zaštićeno i pred domaćim, ali i pred međunarodnim zakonodavstvom. Time se potvrđuje svojina na najvišem nivou, time se svojina brani.Koliko brani.Koliko je važno da sve nepokretnosti, bilo da je u pitanju privatna, državna ili crkvena svojina, budu upisane u Registar nepokretnosti, govore i činjenice da ima sve više pokušaja otimanja svojine, što se, nažalost, dešava i Srbima na Kosovu i Metohiji, gde se uzurpiraju privatni crkveni posedi, a to je, nažalost, velika opasnost i po imovinu SPC u Crnoj Gori.Naš kolega Neđo Jovanović je detaljno obrazložio potrebu i značaj izmena i dopuna zakona o kojima danas raspravljamo, a takođe je izneo i predloge i sugestije u cilju poboljšanja kvaliteta ovog zakona koji podržavam lično.Srbija lično.Srbija ima zakonodavni okvir iz ove oblasti koji prati sva evropska kretanja, a pre svega naše potrebe. Često smo ga prilagođavali, menjajući zakon ovde u Skupštini, i to sa ciljem da postupak upisa nepokretnosti bude što jednostavniji za građane, da mogu lako da upišu, ali i da provere da li su njihove nepokretnosti upisane u katastru. Veliki deo postupka je ubrzan, jer se koriste elektronske komunikacije i elektronska uprava, tako da od kuće možete poručiti list nepokretnosti.Zakon o kome danas govorimo, o kome vodimo raspravu, takođe, ima za cilj da poboljša postojeća zakonska rešenja, da eliminiše neke pravne praznine i da ubrza procedure koje se tiču ostvarivanja prava građana pred katastarskim službama.Prvi deo izmena zakona, koji je se odnosi na način uručivanja rešenja o upisu u katastar, poboljšava i ubrzava ove procedure, tako što rešenje o upisu može biti dostavljeno i elektronskom poštom, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi i uz korišćenje elektronskog potpisa što će velikom broju korisnika ubrzati ovaj postupak.Do sada je uručivanje ovih rešenja koja su bila dostavljana putem pošte strankama, jer stranka ima pravo žalbe na rešenje, a Zakon o opštem upravnom postupku, koji se primenjuje u postupku upisa u katastar, propisuje postupak lične dostave. Ako dostavljač i po drugi put ne zatekne primaoca rešenja na licu mesta, odnosno na adresi gde je potrebno da mu uruči rešenje, on ostavlja obaveštenje da taj korisnik može da preuzme to rešenje u nadležnom organu u roku od 15 dana od dana kada je rešenje dostavljeno, a istekom toga roka smatra se da je dostavljeno rešenje izvršno.Tako se često građani šetaju između pošte i katastra. Neretko ta rešenja nisu vraćena iz pošte u Vrlo često građani imaju i svoje nekretnine u nekim drugim opštinama, tako da moraju da se upućuju i da putuju u te opštine da bi ovo pravo regulisali. Predlogom ovih izmena i dopuna ovi postupci će biti pojednostavljeni, ubrzani i na taj način će građanima pribavljanje ovih dokumenata biti olakšano.Takođe, ono što je dobro rešenje u ovom Predlogu zakona jeste da se sada preciziraju sve vrste zabeležbi koje se moraju upisati u katastar i na osnovu kojih dokumenata se to može uraditi. Navedena je 21 vrsta zabeležbi koje će se u skladu sa ovim zakonom upisivati u katastar, odnosno u deo lista nepokretnosti koji se zove teretni list. Tako se sada dobija precizno zakonsko rešenje i otklanjaju mogućnost, nedoumice i prostor za slobodno tumačenje propisa.Dobro je i što se uvode i nove zabeležbe koje su važne za promet nepokretnosti upisane u katastar, a to su zabeležbe postupka komasacije, postupka restitucije, posebno važne zabeležbe odluka suda o privremenom oduzimanju imovine proistekle iz vršenja krivičnih dela. Takođe, ovim zakonom se uvode zabeležbe za objekte koji imaju status kulturnog dobra, kao i za objekte koji su u postupku ozakonjenja, a nisu upisani u katastar i sprečava se njihov promet.Na ovaj način se u katastru ima potpun pregled o stanju svih nepokretnosti upisanih u katastar nepokretnosti, što predstavlja i odgovorniji odnos države prema svim nepokretnostima i mogućnosti preduzimanja potrebnih radnji u postupcima prometa nepokretnosti, a ova zakonska rešenja treba da doprinesu onemogućavanju prometa nepokretnosti, bez da se zna u kakvom je statusu ta nepokretnost. Tako ćemo izbeći moguće malverzacije, duple promete, a krajnji cilj svakog zakona mora biti sigurnost građana, kada je u pitanju njegova nepokretnost.Očekujem

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovane kolege narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova usklađuje se sa Zakonom o elektronskoj upravi i Zakonom o opštem upravnom postupku postupku i preciziraju se neke odredbe zakona u skladu sa potrebom prakse, a sve u cilju povećanja efikasnosti i ažurnosti katastra nepokretnosti, pojednostavljenja postupka upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova „Službeni glasnik RS“ 41/2018 godinu učinjen je veliki korak u unapređenju efikasnosti i ažurnosti vođenja javnih evidencija o nepokretnosti i pravima nad njima.Pojednostavljenoj primeni propisa za građane i privredu, kroz efikasnu organizaciju rada i unapređenja saradnje među državnim organima i otklanjanju problema koji su uočeni…

potvrđuju ili overavaju isprave koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti i uspostavljanje elektronskog šaltera za razmenu dokumentacije između Službe za katastar nepokretnosti i profesionalnih korisnika, sudova, javnih beležnika, javnih izvršitelja i drugih imalaca javnih ovlašćenja koji donose, odnosno sastavljaju, potvrđuju ili overavaju isprave koje su osnov za upis u katastar.Trenutno katastar.Trenutno su e-šalterom povezani javni beležnici, javni izvršitelji, poreska uprava, Agencija za restituciju, Zavod za zaštitu spomenika, a u toku je obuka za povezivanje e-šaltera i ostalih organa javne uprave koji donose isprave koje su pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti.Predlog zakona se posebno odnosi na preciziranje odredbi koje su u praksi izostale. Pre svega, nedosledna praksa u izradi isprava koje su osnov za upis u katastar, imajući u vidu da zakoni, kojima se uređuju vanparnični i parnični postupak, ne propisuju da se u izreku odluku, kojom se odlučuje o pravima na nepokretnosti, obavezno unose i podaci koji službe za lakšu identifikaciju sticalaca tih prava.Ovde je reč najpre o jedinstvenom matičnom broju građana, odnosno identifikacionom broju iz važeće putne isprave za strance za pravna lica o matičnom broju, odnosno, o broju upisa u registar države sedišta za strana pravna lica. Ova preciziranja su urađena u cilju zaštite svojinskih prava sticalaca i za naknadne pravne promete u vezi sa tom nepokretnošću.Takođe, Predlog zakona ima i za cilj i usklađivanje Zakona o elektronskoj upravi kojim se propisuje da organ preuzima podatke iz registra o evidenciji u elektronskom obliku bez dodatnih provera. Međutim, ostavljena je mogućnost da stranka u postupku može da dostavi dokaz da je stanje u pogledu bračnosti drugačije od onoga što je upisano u matične knjige venčanih, te se na ovaj način otklanja mogućnost pogrešnog upisa u katastar. Precizirano je da se zajednička svojina u toku trajanja zajednice života ne upisuje u katastar u slučaju sticalaca nasleđenjem i bezteretnim pravnim osnovom u skladu sa zakonom koji uređuje nasleđivanje i na ovaj način se otklanja dilema u pogledu upisa na imovini koja očigledno predstavlja posebnu imovinu supružnika.Predlogom zakona se preciziraju i činjenice koje su od značaja za zasnivanje između prestanka ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima koje se odnose na ličnost imaoca prava. Zakonom je bilo propisano da su zabeležbom obuhvaćeni svi upisi izvršeni na osnovu ugovora overenih kod suda pre više od 20 godina. Predlogom zakona se rok skraćuje na početak primene Zakona javnom beležništvu septembra 2014. godine, a ovo iz razloga što su se u praksi pojavili falsifikovani ugovori po kojima zahtev za upis u katastar godinama nije tražen, pa u interesu pravni subjekti treba proveriti da li su evidentirani u upisniku u kome su navodno overeni. Ako ih nema u upisniku ili je upisnik nedostupan, stranka treba da to pravo dokaže u sudskom postupku.Sve

Navedene izmene i reforma katastra, koja je u toku, pozitivno će uticati na poziciju Republike Srbije na rang listi Svetske banke u uslovima poslovanja, Duing biznis.U oblasti upisa prava svojine, iako je Republika Srbija u izveštaju za 2019. godinu napredovala za dve pozicije, sa 57 na 55 poziciju, postoji puno prostora za napredak. Indeks kvaliteta zemljišta iznosi 18 od mogućih 30. Broj procedura i vreme potrebno za upis prava svojine je segment u kojem ima najviše prostora za napredak. Nakon okončanja reforme katastra vreme koje će biti potrebno za upis se smanjuje sa sadašnjih 21 dan na najviše pet dana. Preciziranje određenih odredaba Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uvećanje efikasnost i ažurnost katastra nepokretnosti i doprineti pojednostavljenju i pojeftinjenju postupka za upis u katastar nepokretnosti i vodova. Odredbe su precizirane da se ovaj zakon dodatno uskladi sa Zakonom o elektronskoj upravi u pogledu podataka o imaocima prava koji se upisuju u katastar, da se omogući i veća sigurnost upisa, kao i dodatno utvrdi dinamika, prvenstvo postupanja, kao i obaveza povezivanja obveznika sa E šalterom zavoda, a sve na osnovu uočenih problema koji su se pojavili prilikom dosadašnjeg sprovođenja ovog zakona.Prenošenje određenih javnih ovlašćenja sa Službe za katastar nepokretnosti na druge imaoce javnih ovlašćenja i profesionalne korisnike stimuliše pojavu novih privrednih subjekata u tom delu privatnog sektora, kao i povećano zapošljavanje.Sa

Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić.Izvolite. zakonsko uređenje katastra nepokretnosti je od izuzetne važnosti, pre svega u cilju zaštite imovinskog prava na nepokretnosti svih građana, ali isto tako i u cilju olakšanja upotrebe sopstvene imovine u građevinskom, investicijskom i svakom drugom smislu. Tako da narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja podržati ove zakonske predloge. No, i u ovom slučaju želim ukazati na ono što je vezano za ovaj zakon od posebne važnosti, a sa čime se susrećemo mi na terenu.Naime, kao i u nekim drugim slučajevima možemo doneti kakve god dobre zakone, međutim, ukoliko se ne pobrinemo da oni budu primenjeni ili ukoliko nezaštitimo njihovu primenjivost, onda kao da nemamo dobre zakone.Ono što je naše iskustvo na području Sandžaka, području Novog Pazara, o čemu je već kolega Fehratović govorio, kao i Tutina jeste nešto što nažalost ne sme ostati nezapaženo i nešto što spada u učestale probleme kršenje zakona, u ovom slučaju Zakona o katastru.Naime, posebno na području Tutina i Novog Pazara proteklih godina smo imali veoma izražena kršenja ovog zakona u praksi i to ne samo u nekim uobičajenim predmetima, već nažalost i u slučaju imovine Islamske zajednice. Naglašavam da je to posebno važno, pogotovo što danima imamo prilike slušati i gledati sve ono što se dešava u Crnoj Gori i vidimo koliko je osetljivo pitanje vezano za veru, a pogotovo pitanja vezana za imovinu verskih zajednica i crkava.Na području Senice imamo spregu činovnika katastra sa opštinskim vlastima i određenim kriminalnim i drugim interesnim strukturama koje su su imovinu Islamske zajednice uknjižili na novonastalu, paravesku tvorevinu, koja sebe naziva Islamskom zajednicom Srbije, i bez ikakvih zakonskih posledica nažalost to što su učinili i dalje je na snazi. Ovo je nešto što je nedopustivo pre svega sa aspekta zakona, ali i sa apsekta političkog stava svih onih koji imaju dominantu ulogu u ovoj zemlji. Istina, sve su to posledice ponašanja prethodnih vlada koje su se tada odlučile obračunati sa legalnom, tradicionalnom Islamskom zajednicom koja im nije bila po volji, kao i čelnici ove zajednice.Međutim, ozbiljna država ne može da nasleđene probleme ignoriše time što ćemo ih knjižiti samo prethodnim vladama. Prethodne vlade su već kažnjene. One su smenjene. Građani su ih kaznili i naravno za krivične odgovornosti još nije kasno, ova vlast bi morala se suočiti sa ponašanjima prethodnih vlasti po ovom pitanju, jer nije u interesu ove zemlje, kao što nije niti u skladu sa Ustavom, ni sa zakonima, da bilo koji deo ove zemlje, a posebno bilo koji građanin ili bilo koja grupa građana koji pripadaju drugoj nacionalnoj zajednici, drugoj verskoj zajednici na bilo koji način budu zapostavljani, a pogotovo budu Islamskoj zajednici se to desilo tada 2007. godine. Posledice su sve do sada, a navodim ovaj primer gde je i Služba katastra, najznačajnije, u Sjenici, potom u Tutinu, a imamo i neke druge primere, zloupotrebljena u obračunu sa Islamskom zajednicom, gde je Islamskoj zajednici dejure oteta određena imovina.Siguran sam da to u perspektivi ne može opstati ni po zakonu, ali isto tako verujem da ni ova politička struktura ne može i neće da se saglasi sa time, ali ni bilo koja druga koja neće da prihvati ono što smo do sada imali na sceni.Imali smo ovde iz Beograda određene političke stavove koji su glasili - za prostor Sandžaka, što gore to bolje, ma nek tamo rade u Tutinu i Senici šta god hoće, ma nek povade oči, ma šta nas briga, to je njihov problem itd. Ne može ozbiljna kuća ignorisati požar u nekom njenom delu, bolest u nekom delu, ako boli prst glava ne može biti mirna. Hvala lepo. ima narodni poslanik Katarina Rakić, predlagač. **Katarina Rakić** Zahvaljujem se gospodine Arsiću.Takođe želim vama gospodine Zukorliću da se zahvalim što ste rekli da ćete podržati ovaj naš Predlog za izmenu i dopunu Zakona o upisu u Katastar nepokretnosti i vodova, a ja i vas kao i prethodne govornike želim da pozovem da sve to što ste izgovorili i sve sumnje koje imate prijavite, jer nije dovoljno samo da govorimo o tome da smo negde nešto čuli, tako nećemo rešiti problem. Znači, ajmo da prijavimo, jer ja sam dobila informaciju od direktora Katastra da trenutno, u ovom trenutku, ne postoji nijedan postupak koji se vodi ni protiv jednog načelnika katastra u Srbiji, niti protiv jednog službenika u Srbiji.Mi ne možemo rešiti problem, a da ne postoji prijava. Evo, ja lično mogu da vam kažem, Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, pišite našem odboru, odbor će dati podršku da se svaki slučaj koji navodite reši. Nemamo razloga, ionako imamo malo ljudi u Katastru, evidentno je da ne rade dobro, zato što ih i nema dovoljno, a i tih malo što ima, ako rade kako ne valjaju, dajte da nešto menjamo.Takođe, rekli ste da je došlo do greške prilikom uknjižbe, tako nešto se odmah može ispraviti, isti postupak. Tražite poništaj rešenja za koje sumnjate da je greškom uknjiženo, isto pošaljite direktno na drugi stepen, pošaljite odboru, dajte da pričamo sa konkretnim prijavama o tome, da ne pričamo samo na ovakav način, a da ne rešavamo stvari.Upravo ono što ste rekli u početku, džaba mi donosimo dobre zakone ako se oni ne budu sprovodili i ako se ne bude radilo po njima. upravo to što ste rekli i da uradimo. Da dokažemo da ova Vlada radi, da Skupština radi drugačije, upravo to što ste rekli napišite, tražite poništaj, crno na belo, tražite poništaj tog rešenja što ste naveli da je greškom ili kriminalno uknjiženo, pa da vidimo, da razmotrimo o čemu se radi. Hvala. Hvala vam što ste mi dali priliku da dopunim ovo prethodno izlaganje.Naime, evo ovde kod sebe imam dokument od 20. februara 2018. godine, krivična prijava. Dobili smo informaciju od Poreske uprave da je krivična prijava podneta vezano za Katastar u Novom Pazaru, zloupotrebe i falsifikati koji su urađeni vezano za udaljenost objekata, dakle kockarnica, odnosno kladionica od određenih prosvetnih i drugih objekata od javnog značaja.Dakle, ovde imamo ovaj dokument, a siguran sam da postoje slične prijave vezano i za temu koju sam pomenuo, vezano za Tutin i Sjenicu, ali ću se pobrinuti da dođem do samih dokumenata, jer su se meni obratili iz Islamske zajednice i ukazali mi na ovaj problem.Evo, sada konkretan dokument koji sam pomenuo, nemamo epilog Pokušali smo da dobijemo informaciju, naravno da ćemo ostati dosledni, no drago mi je da čujem ovakav odgovor. To jeste spremnost, jer najlošije je kada primedbe koje se ovde iznesu budu ignorisane, ali se potpuno slažem da imamo nasleđene probleme. Ja sam samo neke pomenuo.Imaćete poslanike stranke pravde i pomirenja kao partnere u ovome, jer mi sebe doživljavamo kao posrednike između građana koji su nas birali, ovoga parlamenta, ali isto tako i izvršne vlasti, svih službi, ustanova i struktura ove zemlje, tako se ponašamo i tako ćemo nastaviti, neovisno da li je nešto u neposrednoj nadležnosti narodnog poslanika, ali 24 sata smo na raspolaganju. Drago mi je da ste i vi ovo kazali i sa vama, odnosno vašom poslaničkom grupom koja ima najznačajniji uticaj ovde i sa kojom se mogu praviti i dogovori na ovu temu.Dakle, računam na te dogovore i da do kraja sve ovo isteramo na čistac i otklonimo nepravdu. Mislim da je to smisao. Mi smo ovde da političku volju, zajednički pretvorimo upravo u zakonske propise koji će zaštiti građane.

Jovanovića na koje je danas ukazao.Razlozi za donošenje zakona u suštini jesu otklanjanje određenih nedostataka koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona o postupku upisa u Katastar nepokretnosti i vodova, da se dostava rešenja uvede tako da bude brza, da bude dostupna i poveća pravnu sigurnost. Na kraju, da se pojedine odredbe zakona usklade sa drugim zakonima koji su od značaja za delatnost RGZ.Važno je da problem Katastra i pravne sigurnosti građana ide u boljem pravcu, što se tiče kvaliteta usluge, ažurnosti, lakše komunikacije za obilaženje šaltera i čekanja u redovima. I ovaj zakon ide u dobrom smeru, u smeru unapređenja e-uprave i uvođenja elektronske komunikacije za građanima. Sada imamo i novi termin, jednu novu celinu geodetski katastarski informacioni sistem.Ako je katastar zbir podataka o zemljištu koji se koristi u statističke, ekonomske i druge svrhe za izradu zemljišnih knjiga i kao osnova za oporezivanje stanovništva, onda je jasno koliko je izrada i osiguranje, kroz ažuriranje katastra bitan posao od opšteg interesa za sve građane.Pravo je svakog građanina da ima uvid i jasnu situaciju nad svojim vlasništvom i vlasničkim pravom. Kao što je predlagač, gospođa Rakić rekla, ovo je druga izmena u roku od dve godine, sve sa ciljem popravljanja stanja Geodetskog zavoda i pristupačnosti podataka građanima i, da naglasim, pravne sigurnosti građana, što mislim da ima veliki značaj.U

Prestankom korišćenja katastarskih planova u papirnom obliku, napravljen je veliki iskorak u odnosu na dosadašnju decenijsku praksu, održavanja Katastra nepokretnosti i primenu metodologije analognog sistema. Cilj je u svakom slučaju kvalitetniji, brži i efikasniji rad.Pominjali ste i broj zaposlenih u Geodetskom zavodu i kao neko čija je osnovna ideja socijalna pravda, skrenula bih pažnju na opterećenost zaposlenih i brojem predmeta kojima su zaduženi. drugo na šta bih skrenula pažnju, jer prilikom pripreme za ovu raspravu, razgovara sam sa ljudima i u svojoj opštini i stoji jedna priča da se u manjim opštinama uveliko govori o tome da će te katastarske jedinice da budu izmeštene u neke veće centre i gradove i to opet smanjuje broj zaposlenih i o tome treba voditi računa.Tako da, u svakom slučaju podržavamo svaku izmenu koja dovodi do poboljšanja uslova funkcionisanja i same ove ustanove, naravno i pristupačnosti građanima. Hvala. Hvala, predsedavajući.Zbog velikog interesovanja javnosti za današnju temu, ja ću izneti kratku analizu efekata reformi katastra od 2018. godine.Naime, do početka primene zakona, znači do 1. jula 2018. godine trebalo je više vremena za rešavanje predmeta u odnosu na vreme potrebno nakon primene zakona. Na osnovu izvršene analize za prvi i drugi kvartal 2018. godine, utvrđeno je da je u prvom kvartalu rešeno ukupno 163.151 upravni predmet ili 91% u odnosu na broj formiranih predmeta, pri čemu je prosečno vreme rešavanja predmeta iznosilo 7,9 radnih dana. U drugom kvartalu, rešeno je ukupno 129.117 upravnih predmeta ili 84% u odnosu na broj formiranih predmeta, pri čemu je prosečno vreme rešavanja iznosilo 13 radnih dana.Od početka primene zakona, u trećem kvartalu 2018. godine, rešeno je ukupno 108.866 upravnih upravnih predmeta ili 65% u odnosu na broj formiranih predmeta, pri čemu je prosečno vreme rešavanja elektronskih predmeta iznosilo 5,3 radnih dana, a prosečno vreme rešavanja predmeta primljenih preko šaltera službe 11,5 radnih dana.U četvrtom kvartalu 2018. godine, rešeno je ukupno 121.358 upravni predmeta ili 68% u odnosu na broj formiranih predmeta, pri čemu je prosečno vreme rešavanja elektronskih predmeta iznosilo 4,7 radnih dana, a prosečno vreme rešavanja predmeta primljenih preko šaltera službe 10,6 radnih dana.U 2019. godini rešeno je ukupno 506.961 upravni predmet ili 73% u odnosu na broj formiranih predmeta, pri čemu je prosečno vreme rešavanja elektronskih predmeta iznosilo 6,7 radnih dana, a prosečno vreme rešavanja predmeta primljenih preko šaltera službe 11,1 radni dan.U svom uvodnom izlaganju, predlagač izmena i dopuna Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, gospođa Katarina Rakić, ali i moje kolege iz SNS, gospodin Matić i gospodin Savkić, su detaljno govorili, obrazložili predložene izmene i dopune ovog zakona.Želim da istaknem da u izradi pomenutih izmena i dopuna Zakona je učestvovao veliki broj stručnjaka iz relevantnih institucija i organizacija, kao što su NALED, takođe konsultovani su predstavnici velikog broja ministarstava i drugih državnih organa, uključujući i predstavnike Ministarstva pravde, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva finansija, Republičkog geodetskog zavoda, Poreske uprave, Kancelarije za informacione tehnologije za elektronsku upravu, kao i predstavnike Komora javnih beležnika, advokata i javnih izvršitelja, jedinica lokalne samouprave, posrednika u prometu nepokretnosti i drugih organa i organizacija.Podsećanja radi, reforme katastra se sprovode od 1. jula 2018. godine, i kao što smo čuli ovo je druga izmena Zakona, prva 2019. godine i druga danas. Postavljamo pitanje, zašto se sprovode ove izmene i dopune Zakona? Zato što mi pratimo efekte i primenu zakona u praksi i zato što želimo da uočene manjkavosti, probleme i nedostatke želimo da u primeni zakona otklonimo, poboljšamo i unapredimo našu zakonsku regulativu, a sve u korist građana Srbije, tako da građani mogu na što jednostavniji, efikasniji i brži način da uknjiže svoje pravo svojine ili neko drugo pravo koje su stekli po različitim osnovama.Smatram da je potrebno usvojiti ove izmene i dopune Zakona, koje osim stvarne i pravne sigurnosti, stvaraju uslove koji će u mnogome olakšati život i rad i građanima i privredi, pošto će ove izmene i dopune Zakona ubrzati dostavu i poboljšati dostupnost rešenja građanima, tj. klijentima ili strankama i povećaće pravnu sigurnost, u vezi sa konačnošću upisa.Osim pomenutog, ubrzaće se i pojeftiniće se postupak upisa u katastar, što nikako ne treba zanemariti. Ali, naravno, doći će i do usklađivanja i sa drugim zakonima, tu pre svega mislim na Zakon o planiranju i izgradnji i na Zakon o ozakonjenju.Na kraju, usvajanjem predloženih zakonskih rešenja, kojima se otklanjaju uočeni problemi u dosadašnjoj praksi i koji će ubrzati proceduru upisa u katastar nepokretnosti, imaćemo i pozitivan efekat na poboljšanje pozicije naše zemlje na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja ili Duing biznis listi budući da se ocenjuje i oblast upisa prava na imovinu, a nadam se

dijalog sa obostranim uvažavanjem i razumevanjem razloga zbog kojih se ističu određene digresije na predlog zakona, ja ću u tom duhu nastaviti diskusiju ali značajno kraće u odnosu na ono što sam danas rekao, a imajući u vidu da se radi o predlagaču koji je izneo jedan kvalitetan zakonski predlog, odnosno Predlog zakona koji je u svakom slučaju za uvažavanje.Ovo je više sada preporuka prema ministarstvu, kao resorno ministarstvo koje bi trebalo da razmisli i o našem predlogu da u budućem periodu učinimo mnogo toga da se zakon popravi po kvalitetu.Prvo i osnovno što bi zakonodavac, dakle mi, morali da ustrojimo, odnosno sistematizujemo, jeste kako da postavimo načela postupka pred službom za katastar nepokretnosti. Jedno od osnovnih načela je načelo javnosti. Šta to znači? To znači da svako ima pravo da ostvari uvid u javne registre i da to načelo javnosti podrazumeva istovremeno i načelo pouzdanosti u podatke koji se nalaze u tim javnim knjigama.Međutim, zakonodavac nigde nije propisao da se to načelo javnosti u određenim slučajevima može i ograničiti ukoliko to nameću interesi koji se vezuju za interese države, ukoliko su u pitanju interesi koji bukvalno podrazumevaju zaštitu podataka ili bilo šta što bi podrazumevalo osiguranje vitalnih interesa i institucija sistema.Ono što je jako važno jeste kako konačno postaviti pitanje tzv. "brisovne tužbe". Govorim o tužbi za brisanje podataka koji su upisani u registar, odnosno evidenciju katastra. Ako zakonodavac pretenduje da ovaj zakon i o kome mi govorimo, čiji ste vi predlagač, treba da bude procesni zakon, da sadrži procesne norme kojim se uređuje postupak, onda je krajnje logično da ta tendencija procesnog ustrojavanja zakona sadrži i obaveznost postojanja "brisovne tužbe" da bilo ko od građana Republike Srbije može ustati tužbom da se brišu određeni podaci za koje se smatra da nisu upisani u skladu sa zakonom, da nisu tačni ili na bilo koji drugi način da ih treba menjati.Da to ne bude samo presuda kao izvršni naslov u nekom drugom postupku parničnom, pa čak i rešenje u vanparničnom postupku i tako dalje. Dakle, trebalo bi razmišljati i u tom pravcu, kako bi procesne norme bile potpune, odnosno dovoljno jasne.E, sada kada smo govorili o onim zabeležbama, uvažena koleginice Rakić, tu sam propustio da vam skrenem pažnju na još jednu vrstu zabeležbe koja je trebala da bude obuhvaćena, a to je zabeležba postojanja ugovora, ali ne selektivnog ugovora, nego ugovora bilo koje vrste, jer je, recimo, izostavljen ugovor o bračnoj tekovini, odnosno ugovor o deobi imovine između bračnih partnera.Ukoliko je taj ugovor prisutan u pravnom saobraćaju, on proizvodi određene pravne posledice koje mogu da imaju i te kakav značaj ukoliko nema zabeležbe o tom ugovoru.

Mora da bude normirana i odredba koja kaže – ugovor, pa čak i predbračni ugovor kada bi institucionalno postojao, bio sistematizovan, morao bi da bude zabeležen i obuhvaćen zabležbama po odredbama ovog zakona.O posledicama nepostojanja zabeležbe ne treba čak ni da govorimo. One su veoma, veoma ozbiljne. Prema tome, i ove vrste zabeležbe ne bi trebalo da zaboravljamo kada je u pitanju normiranje onoga što podrazumeva obuhvat zabeležbi.Na kraju, ono što bi trebalo da se vezuje, opet za koga, ako ne za advokate, jer o njima se non-stop komentariše, kada se prilaže punomoć u postupku upisa prava promene u Službi za katastar nepokretnosti, u tom smislu na tom punomoćju bi trebalo da se naznači status punomoćnika. Da li je punomoćnik fizičko lice ili je punomoćnik profesionalni zastupnik kao advokat u smislu jasne legitimacije pred organom.Zašto? Zbog toga što je ovaj zakon usko povezan sa odredbama Zakona i o besplatnoj pravnoj pomoći i u pružanju pravnih usluga. Jer, ako govorimo o besplatnoj pravnoj pomoći na koju građani imaju pravo, advokatura dužna da to plasira, odnosno u obavezi je da to građanima kao korisnicima pravnih usluga omogući, onda je jako važno kako će punomoćje u ovom postupku biti navedeno, odnosno definisano kako bi građani bili sigurni da to pravo mogu da ostvare, jer neće advokat moći posle da zloupotrebljava svoja procesna ovlašćenja i da naplaćuje nešto što je već predviđeno u okviru besplatne pravne pomoći.Tako moglo bi se i u tom pravcu eventualno postaviti pitanje onog obuhvata zabeležbi o kome smo danas govorili, koji će svakako u nekom budućem periodu imati, nadam se, svoje mesto u zakonu,

Zahvaljujem se još jednom, gospodine Jovanoviću.Meni je, evo još jednom, žao što mi vas nismo pozvali, što se niste javili kada smo radili sam tekst zakona, ali pretpostavljam da bi opet to mnogo duže trajalo, ali dali ste dobre predloge za neki budući nacrt, odnosno za novi tekst za imenu i dopunu zakona.Ono što bih samo želela da naglasim, što se tiče same transparentnosti, mi smo peti u Evropi po transparentnosti onog što radi Republički geodetski zavod, odnosno ono šta on objavljuje. Naravno i da smo imali predlog od Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja koji su to to podaci koji baš i ne bi smeli da se objavljuju.Dalje, što se tiče nekih predloga, oni svakako izlaze iz okvira ovog predloženog zakona i to je u skladu onoga što sam rekla u početku.Što se tiče zabeležbe između partnera, odnosno predbračnih ugovora, to možda možemo i rešiti amandmanom odbora. Molim vas samo da sastavite predlog kakav želite da bude, pa možda možemo to i sada. Ako ne, svakako sve ono što ste rekli ide u prilog sastavljanju nekog novog predloga zakona. Hvala

intencija zakonodavca prilikom donošenja novog Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je stupio na snagu 8. juna 2018. godine, sa izmenama i dopunama, bila je uvođenje mnogobrojnih novina sa primarnim ciljem da katastar postane ono što je oduvek trebalo da bude servis građana, odnosno da nema više gubljenja vremena u redovima za uvid, određivanje i plaćanje taksi, podnošenje zahteva, podizanja listova nepokretnosti i drugo.U tom kontekstu, posebno treba apostrofirati uvođenje informacionih tehnologija u skoro svaki segment rada katastra, što je doprinelo povećanoj ažurnosti, jednostavnijoj i bržoj proceduri upisa, uštedi vremena samih stranaka.Takođe, zakon je propisao obavezu za javne beležnike, javne izvršitelje, organe uprave i organizacije, da isprave koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar dostave službi katastar nepokretnosti radi sprovođenja promene, uz ostavljenu mogućnost da i same stranke podnesu zahtev za upis preko e-šalter, sem u određenim slučajevima kada je to izričito isključivao zakon.Ovakva zakon.Ovakva zakonska regulativa doprinela je povećanju broja uknjiženih nekretnina i prava na njima, što je u velikoj meri olakšalo posredovanje u prometu, donoseći u ovu osetljivu oblast najvažniji osećaj za sve, a to je sigurnost. Međutim, dosadašnja primena aktuelnog zakona produkovala je i određene slabosti, koje predlagač predloženim izmenama i dopunama pokušava da otkloni. U tom smislu, te promene se naročito odnose na ubrzanje dostave, postupka dostave, poboljšanje dostupnosti rešenja strankama i povećanje pravne sigurnosti u vezi sa konačnošću upisa.Naime, upisa.Naime, dosadašnje rešenje predviđalo je postupak lične dostave pismena, što je u praksi podrazumevalo vrlo komplikovan postupak i prolongiralo rok izvršenog dostavljanja, jer dostavna služba u slučaju da i drugi put ne zatekne primaoca pismena na naznačenoj adresi ostavlja obaveštenje o preuzimanju pismena u nadležnom organu u roku od 15 dana, te da se tek protekom tog roka smatra da je izvršeno dostavljanje, a ovakav vid dostave mogao je da traje i po nekoliko meseci. Zato je predloženo rešenje, da je krajnji rok od 30 dana od dana javne objave, povoljnije i vodi ubrzanju dostave.Naravno, dostave.Naravno, za ovakvo rešenje neophodno je da zavod obezbedi stalno dostupnu elektronsku tablu, kako bi stranke po imenu i prezimenu, matičnom broju ili broju rešenja, bile u prilici da u svakom trenutku prate i kontrolišu predmet.Takođe, predmet.Takođe, zakon tretira još jednu anomaliju koja se može pojaviti u postupku dostavljanja, a to je situacija kada je dostava bila neuspešna i kada su stranke prinuđene da traže prepis rešenja, što je takođe komplikovalo postupak, praćen i određenim troškovima za stranke.Predloženim rešenjem utvrđuje se obaveza organa da izda kopiju rešenja u informativne svrhe koje ne utiču na rokove uručenja, niti narušava pravnu sigurnost, a istovremeno omogućava da se stranka upozna sa svim važnim elementima rešenja.Isto tako, treba ukazati i na činjenicu da se predloženim izmenama s jedne strane preciziraju zabeležbe koje se upisuju u katastar, a sa druge strane proširuje mogućnost upisa i brisanja i brisanja zabeležbi bez donošenja rešenja u situacijama kada se zabeležba odnosi na veći broj nepokretnosti ili na postupak komasacije kulturnog dobra, te zabrane otuđenja objekta u postupku ozakonjenja.Uzimajući u obzir ove i sve druge predložene kvalitetne izmene i dopune, siguran sam da će iste doprineti realizaciji većine postavljenih ciljeva koji su produkovali potrebu donošenja ovog zakona, pa stoga će poslanička grupa SNS sa zadovoljstvom u danu za glasanje podržati ovaj predlog. Hvala.

i gospodo, ja očekujem da ćete vi gospodo iz vladajuće koalicije ovih dana da podnesete i predlog za izmenu i dopunu Zakona o lovu i ribolovu,

građana Republike Srbije radi ukidanja iz pravnog poretka javnih izvršitelja. ova Skupština, odnosno većina nije prihvatila taj predlog da se taj zakon bar nađe pred narodnim poslanicima i da o njemu rasprave i da uvaže 110.000 potpisa i građana Republike Srbije koji muku muče jer su ih izvršitelji u crno zavili. Preko 5.000 stanova i kuća su ti banditi prodali i isterali sirotinju na ulicu, što se nikada nije dogodilo,

Pa stalno govorite da li smo mi peti ili 105. u Evropi. To je pitanje, ako uzmete statistiku, pa da vidite koliko ima nerešenih predmeta po godinama, ne koliko je rešeno, nego koliko ima nerešeno u prvom stepenu, a koliko ima u drugom stepenu nerešeno i da li ima predmeta koji su pred organom uprave i po pet do 10 godina, a da nisu rešeni.Dame i gospodo, ja sam bio postavio jedno poslaničko pitanje pre nekoliko godina, koliko ima u drugom stepenu nerešenih predmeta iz katastra. Vaš ministar, gospođa Mihajlović, držala je 33.000 predmeta u drugom stepenu u fioci i nije ih rešavala, a mnogi građani su trpeli posledice materijalne zbog toga što Služba za katastar i ministarstvo nadležno nije nije bilo efikasno i nije bilo celishodno i naravno naneta je šteta velika građanima Republike Srbije.Dame i gospodo, ja bih samo ukazao, prvi podaci o zemljištu u Srbiji datiraju iz perioda srpske srednjovekovne države. Ovi podaci su upisivani u katastar, kao što su mnoge povelje, sačuvane su u manastirima, predstavljajući veoma značajne dokumente o razvoju države Republike Srbije. Kao prvi upis u južnoj srpskoj pokrajini postojala je „Prizrenska tapija“. Osim toga, za vreme vladavine cara Dušana od 1346. do 1355. godine vođena je evidencija o državnom zemljištu na teritoriji stare Srbije. Posle donošenja prvog srpskog Ustava 1835. godine, na Spasovdanskoj skupštini održanoj 1837. godine u Kragujevcu srpski knjaz Miloš Obrenović pokrenuo je pitanje premera i klasiranja zemljišta, pa se 1837. godina može označiti kao početak razvoja geodetske delatnosti u Republici Srbiji.Dame

prikupljanje podataka i evidencija katastra i zemljišta u Srbiji. Ti propisi su kasnije menjani sve do 1930. i 1935. godine. Međutim, posle Drugog svetskog rata nije se mnogo obraćala pažnja na katastar u Republici Srbiji, a mogu da vam kažem da je Srbija imala u jednom delu austrougarsku

tamo su podaci unošeni i nisu mogli lako da se falsifikuju, kao što se sada falsifikuju u katastru. A mnogi treba da završe u zatvoru, a neki su pre neku godinu bili u Pančevu u zatvoru zbog toga što su vršili falsifikate određenih predmeta. Naravno, šta treba činiti? Treba reforma katastra u Srbiji.Postavlja se opravdano pitanje – koja je svrha donošenja predloženog zakona, ako imate, gospodo, u vidu činjenicu da se za dve, tri godine menja pet puta Zakon o katastru? Osim toga, želeo bih da ukažem, gospodo narodni poslanici, ne znam koliko ste vi vični da se vi sada koristite elektronikom kada je u pitanju katastar.Dakle, treba da ostvare svoje pravo građani u postupku pred službom za katastar,

pa treba samo da se ode u službe za katastar nepokretnosti. Trideset pet godina sam advokat. Odlazio sam za 35 godina redovno u katastar, nikad gore stanje u katastru nije bilo. Izvolite, odite ujutru u Službu za katastar nepokretnosti, od 50 do 150 videćete da čekaju na red, ne mogu da ostvare svoja prava, neki padaju u nesvest, ne mogu da dočekaju da budu primljeni.Pravna služba u katastru je ravna nuli, ravna nuli. To je bahata služba postala kako je zemljišna knjiga prešla kod njih. Oni su birokrate, oni ne primaju ljude u vreme kada bi trebalo da ih primaju, njihovo radno vreme nije u skladu sa zakonom državnih organa, oni određuju radno vreme da li će da rade od devet ili 10, pa do jedan ili dva. Međutim, njihovo radno vreme mora da se utvrdi i da rade kao što rade drugi državni organi.Kriminala u toj oblasti ima puno. Vi morate smeniti direktora Geodetskog zavoda Srbije. On je taj koji treba da leti odatle i neki šefovi službi za katastar nepokretnosti, jer oni odgovaraju za rad katastara i radnika koji u katastru rade. To je ono, kolega iz Krupnja je malopre govorio o nekim stvarima, što sam u svakom slučaju dobro razumeo i dobro je ukazao na neke stvari.Međutim, gospodo, kada mi govorimo o tome da menjamo zakon, što ga menjamo, što ga donosimo ako ćemo ga menjati za tri meseca, imali smo u prošlosti šta su radile demokrate. Demokrate su donosile zakon, međutim, menjali su ga, a još nije bio ni primenjen.Dame i gospodo, kada su u pitanju tajkuni, tajkuni su na hiljade hektara pašnjaka sela preorali, a katastar im pomogao da se izvrši promena namene, pa su mnoga sela ostala bez pašnjaka i njima je to pravo, dame i gospodo, uskraćeno.Postavio sam poslaničko pitanje kada je u pitanju poljoprivredno zemljište u državnoj svojini o čemu državni katastar treba da vodi računa. uprava u Ministarstvu za poljoprivredu krije podatke i ne želi da odgovori, jer znam kad bi dali odgovore na 31 pitanje koje sam postavio da bi se našli neki u zatvoru. Ne daju odgovor, tri puta urgiram. A zašto? Prikrivaju kome je dato državno poljoprivredno zemljište, ko koristi bez osnova, ko koristi državno zemljište, a ne plaća državi.

zašta se zalaže SRS, da se prioritet i pravo prečeg zakupa mora omogućiti individualnim poljoprivrednim proizvođačima ako želimo da nam omladina i mladi ljudi ostanu u ovoj državi i da se bave poljoprivredom, a ima ih takvih.Dame i gospodo, ovo pitanje koje je predloženo za rešavanje predmeta u roku od pet dana, elektronskim putem što se zakazuje.

i drugačije se rešava, a za nju nema roka kad će da bude rešen taj predmet. Ako stranka ima ugovor o poklonu, ima ugovor o kupoprodaji, ima rešenje o nasleđivanju, ima da ga uknjiži u istom roku kao što vi predlažete pet dana.Sve što je dobro treba podržati. Ali, mi ne vidimo razlog opravdan da se za ovakvo kratko vreme mora menjati zakon, a sa druge strane ja bih bio obradovan i srećan, gospodo iz vladajuće koalicije, da ste predložili da se menja Zakonik o krivičnom postupku. Sistemski zakon usled čega građani Srbije trpe strašne štete. Ukinuta su mnoga prava građanima, jer ne mogu više građani da preuzmu gonjenje kriminalaca koji vrše krivična dela, a javni tužioci odbacuju krivične prijave, a vi nemate pravo da preuzmete krivično gonjenje. Kako je prešla tužilačka istraga? Mi imamo kriminal u oblasti tužilačke organizacije, jer smo sada dozvolili da se sada može između advokata i stranke i tužioca zaključiti sporazum i odložiti kazna i da plati 50 hiljada dinara u neki fond humanitarni i da ne ode u zatvor pet godina, a ljudi govore da ima podataka da se po godini dana uzima i pet hiljada evra. E, pozdraviću gospodo iz vladajuće koalicije da predložite izmenu Zakonika o krivičnom postupku. Zahvaljujem.

one primedbe koje se odnose na zakon koji sam i predložila, za to sam i ovlašćena, a što se tiče svih drugih zakona i predloga zakona i o inicijativama za nove zakone, o tome ne mogu da govorim niti sam ovlašćena, niti je ti danas tema dnevnog reda.Svakako ću ponoviti nešto što sam danas više puta rekla, ali nije zgoreg ponovo, pošto će to svakako biti i odgovor na vaša pitanja, ali u jednom se moramo složiti. Prvo ste rekli haos je u katastru, gužve su, red je. Tu apsolutno ne mogu ništa da vam osporim. Tako je kako kako je. To da li je sad gore nego ikad, to je sad subjektivno, ali opet kažem, slažem se sa vama da je haos, ali zašto onda stoji pitanje – pa, šta će vam onda zakon? Pa, upravo to da pokušamo taj haos da sredimo.Ja ću vas vratiti samo na ono o čemu sam govorila prilikom samog predlaganja zakona, obrazlaganja u početku, a to je da se ti redovi i gužve u katastru danas stvaraju zbog toga što je loša dostava samih rešenja.Znači, imate situaciju da sada, i godinama unazad, znači od 2009. godine, rešenja dolaze na kućnu adresu i vraćaju se u poštu na 24 časa. Znači, ljudi uglavnom nemaju vremena, niti su u mogućnosti da u roku od 24 odu do pošte, a danas poštu imate, rekla sam u svakom malo većem selu. Katastre nemate, a često vodite postupak pred katastrom koji možda i nije u vašem gradu. A, šta se dešava sa rešenjem danas, juče, pre 10 godina? Znači, 10 godina je zakon po kome se to stvara samo je možda danas veći broj predmeta, pa se čini da je gužva veća . Znači, posle tih 24 časa, rešenje iz pošte se vraća nazad u katastar. I, šta vi sad imate? Imate situaciju da je čovek dobio obaveštenje da je njegov predmet gotov. On odlazi u poštu i kaže - ne, mi smo vam vratili i katastar. On odlazi u katastar, a u katastru mu kažu - vaše rešenje još nije stiglo nazad iz pošte. Govorim o tome, jer ovakvih je 90% slučajeva. Retko ko od građana Srbije preuzme svoje rešenje u pošti, kojih kao što sam već rekla, imam mnogo više nego katastara.Ovim predlogom koji smo danas dali jeste da to rešenje u pošti stoji 15 dana. Znači, slažete se, neće morati građani da da odlaze u katastar, da stvaraju redove. Druga stvar, ljudi u pošti kada im izdaju rešenje, oni nemaju veze sa tim rešenjem. Tako da građani, ukoliko su nezadovoljni samim tekstom rešenja, neće moći da stvaraju niti gužve niti haos u samoj pošti, jer rešenje se ne tiče njih.Druga stvar, što se tiče katastra, lepo sam navela na početku to da je sam broj zaposlenih u katastru nedovoljan, a iz moje priče možete videti da ukoliko je čovek otišao po rešenje i ono se još nije vratilo iz pošte u katastar, on mora doći i sutra i prekosutra i svaki dan dolaziti po svoje rešenje, a često se u katastrima dešava to da ljudi imaju samo po dva sata za prijem stranaka.

imate problem sa nečim što zaista mislim da će unaprediti sistem.Opet ste imali primedbu na direktora katastra. Opet kažem, svaka čast čoveku kako uspeva da jedan toliki sistem sa tako malo radnika drži pod kontrolom. Vi ukoliko sumnjate u bilo kakve kriminalne radnje njega, bilo koga od zaposlenih, dajte pomozite nam da znamo i mi, nemojte rekla-kazala samo crno na belo, napišite, pomoći ćete i nama, pomoći ćete i građanima Srbije. Apsolutno se slažem sa tim.Što se tiče, malo pre sam pomenula transparentnost, znači, Srbija je peta u svetu, prva u Evropi po transparentnosti podataka koji se nalaze u katastru.Eto, tako da, ne znam ne znam da li sam nešto izostavila, a kažem neću komentarisati zakone koji danas nisu na dnevnom redu, na koje ste se vi nadovezali u duhu vaše borbe za priču, gospodina koje je bio vaš ovlašćeni predstavnik grupe. Tako da lično smatram da svi ovi predlozi koji se danas nalaze na dnevnom redu svakako doprinose smanjenju haosa za koji smo se zajedno složili da postoji u katastru, ali ono gde je razlika između vas i nas, jeste, da mi pokušavamo taj haos da rešimo, a vi govorite o tome i govorite da rešenja koja još nisu počela da se primenjuju su loša. Hvala Hvala vam. što vi ovde ne predvideste kazne za one koji ne obavljaju savesno, odgovorno svoje dužnosti, ali ne ovo kao što se predlaže, što postoji u zakonu? Zašto niste učinili odgovornim one koji rade u katastru? Nemaju odgovornost. Vi što pričate priče paušalno za one ljude koji ne znaju šta je katastar i one ljude koji ne znaju pre svega, nisu u praksi. Ja ovde mogu da cenim ovde ljude za pravnim fakultetima, mogu da cenim ovde ljude sa iskustvom iz oblasti advokature, Neđu Jovanovića, gospodina Komlenskog, koji vam mogu reći da su problemi u katastru nagomilali se do te mere da moraju biti rešeni. Kod vas je veliki propust što ne učinimo odgovornim, oni nemaju odgovornosti, njih niko ne poziva na odgovornost. Smenite pet starešina, Službi za katastar nepokretnosti, izvršite analizu, pošaljite kontrolu, inspekciju, pa onda ćete videti da li vam je direktor ta prava violina, kućni ljubimac vaš.E, onda ćete videti da li on odgovara svom zadatku i državi, a država traži od njega da bude odgovoran i da država bude zaštićena i da se onemogući kriminal, lopovluk i javašluk.E, kad to budete uradili, donesite zakon, preduzmite mere, imate inspekcijske službe, imate nadzor, dajte statistiku, dajte analitiku i građanima saopštite. Ali, nemojte, molim vas, ja uvažavam sve ovo što ste vi i predložili ovaj predlog zakona, to uvažavam, samo kažem, kada su u pitanju zabeležbe neke, međutim, u ostalom delu vi niste imali potrebe za tim, apsolutno.Prema tome, gospođo Rakić,

kaznenih odredbi, prva sam bila za to da se uvedu krivične odredbe i na svim radnim grupama, svi članovi će vam potvrditi da sam se uvek borila za što kraće rokove i što veće kazne, da kazna, pogotovo ljudima u Katastru koja bude propisana, tačnije koja je propisana Možete pogledati u ostalom tekstu zakona, kazne su maksimalne. Tu uopšte nemamo dilemu.Zato vas i pozivam sve vreme, dajte, ako imate nešto konkretno prijavite. Nemojte da ovde govorimo o tome „rekao mi jedan čovek“. Molim vas, znači, ja sam prva za to da sve… zato što pokušavamo da izgradimo sistem.Druga stvar koju ste malo pre pomenuli, a to se odnosi na to da Ministarstvo nije htelo da rešava problem koji se desio na drugom stepenu. Grešite. To sam isto malo pre, u prvoj uvodnoj diskusiji govorila.Znači, što se tiče drugog stepena, kada smo pokušali 2016. godine da stanemo tom problemu na kraj, došli smo do toga da smo imali čak i predloge da se drugi stepen ukine. Znači da ne postoji dvostepenost, nego da se na žalbe Katastra odmah ide na sud. Znate da to u prvom postupku nije dozvoljeno, da svako upravno rešenje mora imati dvostepenost i onda je rešeno da se napravi presek.Oni predmeti koji su predati od ko zna kada, zato što znate i sami da se problem drugog stepena nije dogodio ni danas ni juče, ni 2016. godine, znači 26.500 predmeta koji su se našli tog 1.1.2016. godine, u tada Ministarstvu, prebačeni su na drugi stepen Katastra i oformljen je tim koji se bavio isključivo rešavanjem problema, odnosno donošenjem rešenja tih predmeta, do 2016. godine i svi ti problemi su rešeni godine, više nemamo nijedan zaostao predmet na drugom stepenu i to je možda informacija koju nemate, ostala vam je ona informacija haosa i nerešenih stvari, ali nemate informaciju da su ljudi rešili 26.500 predmeta, zaostalih ko zna od kada, pa do 2016. godine. Tih predmeta na drugom stepenu više nema.Šta smo takođe tada uradili? Uveli smo jednu odredbu koja je rekla da rok za rešavanje predmeta na drugom stepenu iznosi 45 dana. Takođe, da drugi stepen u ponovljenoj tužbi odgovara meritorno, što znači da neće se više vraćati predmeti po sto puta, kako je to bilo ranije, neće se nagomilavati predmeti, a sa druge strane nemamo onih zaostalih predmeta koji su tu sto godina.Ovo smatram jednim ogromnim plusom, ne možete reći da se niko nije bavio. Ne da se niko nije bavio, nego je rešeno nešto čime se niko nije bavio decenijama. Eto, mislim da sam malo pomogla da vam bude jasnije. Gospođo Rakić, ja očekujem da će vas profesor dr. Aleksandar Martinović naučiti šta je upravni postupak i šta se rešava u prvom, kada se rešava u prvom, a kada se Rakić, možete li vi da nam kažete, koliko ima predmeta nerešenih u legalizaciji, ali dajte brojku, po opštinama i po službama katastarskim.Drugo, koliko ima nerešenih predmeta pri ozakonjenju. Koliko ima predmeta nerešenih u drugom stepenu po katastarskim službama i regionima?Te podatke treba da iznesete zbog javnosti. Ne sporim, jer su radikali svojevremeno ukazali na kriminalno ponašanje prethodnika, pre vas, koji su zapostavili bili rešavanje upravnog postupka u pogledu drugog stepena u rešavanju, po žalbi građana.Sa vi ne možete oduzeti pravo građaninu da izjavi žalbu u drugom stepenu, Ustav Republike Srbije u članu 36. predviđa, da svako ima pravo žalbe ili prigovor na odluku kojom se rešava o njegovom pravu

nisu rešeni, ovo što sam pomenuo, da ne ponavljam.Legalizacija i ozakonjenje.Drugo, možete li da kažete koje je radno vreme katastra? Stranke se ne primaju kao što se primaju kod drugih državnih organa. Tamo vlada birokratija, vi tu birokratiju nemojte braniti. Šteti, Naprednoj stranci. Ako budete branili birokratiju u Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne Skupštine, obaveštavam vas da će Narodna Skupština danas raditi i posle 18 sati, zbog potrebe da Narodna Skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima predlagač, narodni poslanik Katarina Rakić. **Katarina Rakić** Meni je žao, mi kao da se ne čujemo. Ja jedno kažem, a vi ponovite za mnom, ali kao da ja to nisam rekla. Ja ne znam kako ste vi razumeli iz mog govora da sam ja rekla da ne postoji drugi stepen. to nijednog trenutka nisam rekla.Evo ponavljam, po treći put danas, a predlog 2016. godine, jedan od predloga je bio da se ukine, međutim Zakon o upravnom postupku to ne dozvoljava.Mora postojati dvostepenost i svi predmeti su prebačeni u RGZ, drugi stepen, koji postoji i dan danas, koji je oduvek postojao. Ne znam zašto tu imamo dilemu i zašto ste malopre izgovorili da sam nešto rekla što ne stoji, možete izvaditi stenografske beleške i to po drugi put danas govorim, ali sve u prilog tome da se ti problemi, tih zaostalih predmeta, da se problem tog haosa rešava.Evo još jednom ću ponoviti, naravno da postoji drugi stepen, uvek će postojati, ali ono što jeste promenjeno, to svakako ide i u prilog građanima Srbije, da ne možete ulagati žalbu drugom stepenu beskonačno puno puta, samo dva puta, posle toga se ide na sud. To je meritorno rešenje na koje Katastar u drugom stepenu, i ranije imao pravo, da odgovori meritorno. Može i iz prvog puta da odgovori meritorno, ukoliko smatra da je na prvom stepenu totalno pogrešno doneta tužba.Tako da, u principu kolega, ja ne znam da li vi mene ne čujete do ili o čemu se radi, ali zaista govorite nešto što nisam izrekla.Što se tiče predmeta na prvom stepenu, po gradovima Srbije to možete dobiti, uputite zahtev Odboru i mi ćemo RGZ dostaviti, i to su takođe transparentni podaci, ja ne znam da li oni to možda imaju imaju već objavljeno na sajtu, jer sam rekla, služba radi transparentno, znači to ne može biti zbirni podatak. Takav podatak se dobija po gradovima u Srbiji i po tome šta vas konkretno zanima.Kada govorite, samo vas nisam razumela, ozakonjenje i legalizacija, da li mislite na rešenja ili uknjižbu tih objekata, pošto rešenja ne donosi Katastar, samo da vam ponovim.Katastar samo evidentira koje je neki drugi organ doneo. Tako da, ukoliko vas to zanima, mi kao Odbor možemo precizno u svakom gradu, svakoj opštini u Srbiji, dati vam, jer to nije podataka koji je ijednog trenutka tajna. Sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata. Sa radom nastavljamo u 15.05